МИХАИЛ МИКОВ: Противно предложение има ли? Няма. Режим на гласуване за направеното предложение.

„Закон за изменение на Закона за енергията от възобновяеми източници

Благодаря Ви, господин Аталай. Откриваме разискванията по параграфи 1, 2, 3 и 4, ведно с наименованието на подразделение „Заключителна разпоредба”. Има ли желаещи за изказвания? Няма. Закривам разискванията. Ако обичате, режим на гласуване за параграфи 1, 2, 3 и 4 и наименованието на подразделение „Заключителна разпоредба”. Гласували

Уважаеми господин председател, вчера предстоеше гласуване на чл. 19. Тъй като нямаше кворум, беше направена поименна проверка и се установи, че в залата няма кворум.

чл. 19. Отменете гласуването. Преди това има направени предложения. Първото предложение е от господин Димитър Главчев и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.

Благодаря, господин председател. Колеги, започна това, за което предупреждавахме от самото начало. С този член се намери работа на партийните фигури, които ще бъдат назначени в Сметната палата. За какво става въпрос?

Защо, при положение че има четири одита, Вие давате още четири места в Сметната палата? Ами, за да може те да имат секретарки, да ходят в командировки и да получават

Няма да го обясни никой от Вас. Целта е да намерите работа на партийните си другари и го правите. Много грубо, колеги! Затова обществото няма доверие в Парламента, защото ежедневно вижда какво се случва тук. как партийни функционери се назначават на определени места, как се преработват закони съобразно хората, а не за експертите. Затова хората нямат доверие в нас и затова всеки ден протестират. Колеги, призовах Ви няколко пъти: имате още възможност да промените закона! Приемете някои от нашите предложения, за да не се случи това, което, както казах, се случи с Изборния кодекс – на следващия ден, откакто е приет, да го променяме. Защото ще назначите партийните фигури, ще си получават заплатите, но ще съсипете системата. Затова гласувах „против”.

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги, „Правомощия на членовете на Сметната палата като ръководители на отделения”. По чл.

Комисията не подкрепя предложението за отпадането на чл. 20. Предложение от народните представители Георги Кадиев и Борис Цветков. Оттеглено е. Предложение от народния представител Менда Стоянова и група народни представители: „В чл. 20 заглавието се изменя така: „Правомощия на членовете на Сметната палата като отговарящи за одитни дирекции”.

Няма. Закривам разискванията. Уважаеми народни представители, първо поставям на гласуване предложението на народния представител Димитър Главчев и група народни представители за отпадането на члена, неподкрепено от комисията. гласуване, ако обичате.

Ако обичате, гласувайте.

Правя това предложение достатъчно рано, за да могат колегите да отменят срещите си, както и да бъдат отменени комисиите. Вчера не можахме да работим, а имаме важни законопроекти, които трябва да приключим днес и утре. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Цонев. Противно предложение? Няма. Режим на гласуване за направеното предложение.

така: (1) Ръководни органи на Сметната палата са председателят и членовете. (2) Служители на Сметната палата са директорите на дирекции, одиторите и служителите на администрацията”. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 21.

Господин председател, дами и господа народни представители! Направили сме това наше предложение, защото чл. 21, ал. 1 гласи: „Служители на Сметната палата са одиторите и служителите на администрацията”.

си мисля, че е удачно да преразгледате Вашето решение или като цяло този член – не значи нищо кой знае какво: или да отпадне, или да приемете нашето предложение, в което се казва кои са ръководните органи, за да е ясно на всички кой управлява Сметната палата, да се види после кои са партийните назначения там, с какви сектори се занимават, в какви направления са тези партийни назначения и да е ясно, че те са все пак някакви ръководни органи. Иначе просто казваме, че това са едни служители.

Няма. Закриваме разискванията. Уважаеми народни представители, поставям първо на гласуване направеното предложение от господин Главчев и групата народни представители за отпадане на чл. 21, неподкрепено от комисията.

Следващото предложение е на госпожа Менда Стоянова и група народни представители – за промени, неподкрепено от комисията. Ако обичате, режим на гласуване.

за добавяне в наименованието на Глава четвърта, неподкрепено от комисията. Режим на гласуване.

че не само ръководството ще бъдат политически фигури, които няма да имат нищо общо със специалността и така нататък, което го говорим отдавна, но те вече ще бъдат и извън закона! закона! Тук е записано: „Служители на Сметната палата”! Къде е ръководството? Няма го. То ще има функциите и задълженията на всички останали служители! Ръководството няма да се ползва с някакви други, по-специални задължения, да извършва определена дейност и така нататък. То е принизено на нивото на служителите – и служителите, и ръководството ще изпълняват едни и същи функции! Защо? Защото ръководството ще бъдат политици, които нищо няма да разбират,

правоотношения”. Предложение от народния представител Димитър Главчев и група народни представители за отпадане на чл. 22 – не е подкрепено от комисията. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 22. ПРЕДСЕДАТЕЛ Заповядайте, господин Гечев.

искам да заостря вниманието Ви върху текста на чл. 22. Той е много добър пример за това, което се говори досега, а именно, че текстовете, които не са copy-paste, съдържат пороци. По-специално ще Ви помоля да погледнете текста на ал. 2: „Служителите са длъжни да спазват изискванията на Етичния кодекс на работещите в Сметната палата”. Не знам вносителите дали имат идея да се създаде нов подзаконов нормативен акт в Сметната палата – Етичен кодекс на работещите, защото досега ставаше въпрос за Етичен кодекс на служителите в Сметната палата. Ако нямат това предвид, би било добре с повече усърдие да създават текстове, когато законотворят. В чл. 9, ал. 2 става въпрос за Етичен кодекс на служителите. Много ми се ще някой от вносителите да каже дали имат предвид създаването на нов Етичен кодекс, или просто Дали ще се създава нов Етичен кодекс на работещите в Сметната палата, или става въпрос за Етичния кодекс на служителите, който е споменат в чл. 9, ал. 2?

каква е разликата, има ли въобще? Наистина в чл. 9 е приет Етичен кодекс на служителите, а тук пише „Етичен кодекс на работещите”, което е по-широко понятие. Заповядайте, господин Гечев. Господин председател, уважаеми колеги! Да, в този случай колегата предлага поправка, която не е само редакционна, а да отговаря на юридическото понятие в предния член. Това е разумно – аз не виждам никакъв проблем.

Доколкото тук става въпрос – извинявам се, че се включвам импровизирано в тази дискусия, за трудови правоотношения, да не би вносителите да сте имали предвид

приемате редакционно „Кодекс на работещите” да стане „Кодекс на служителите”. Още повече, началото на изречението започва, че служителите са длъжни да спазват, а не работещите.

Други изказвания? Няма. Закриваме разискванията. Първо поставям на гласуване предложението на господин Главчев и група народни представители този текст да отпадне, неподкрепено от комисията.

на гласуване „работещите” да се замени със „служителите” – редакционна промяна, предложена от господин Гечев в отговор на поставен въпрос от господин Главчев. Гласували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

„В чл. 23 ал. 1 се изменя така: 1. Създава се нова т. 2 с текст: „2. е преминало успешно изпита за одитор в Сметната палата съгласно правилата за условията и реда за провеждане на изпит за назначаване на одитори в Сметната палата или притежава сертификат за одитор;”. Досегашната т. 2 става т. 3. 2. В ал. 2 думите „и ръководител на структурно звено в одитно отделение” се заличават. 3. В ал. 4 думите „ръководител отделение” се заменят с „директор на дирекция”.” Комисията не подкрепя предложението. Тук съм длъжен да уточня, че ние приехме да има вече изпит, така че може би ще бъде удачно това предложение да бъде гласувано после в две части

или служебен стаж не по-малко от три години; и 2. е преминало успешно изпита за одитор в Сметната палата съгласно правилата, условията и реда за провеждане на изпит за назначаване на одитори в Сметната палата или притежава сертификат за одитор; 3. е спечелило конкурс за назначаване по реда на правилника за подбор, назначаване, обучение, оценка на трудовото изпълнение и професионалното развитие на одиторите и служителите на Сметната палата. (2) Одиторските длъжности са одитор, старши одитор първа степен, старши одитор втора степен и главен одитор. Повишаването в длъжност се осъществява съгласно правилника за подбор, назначаване, обучение, оценка на трудовото изпълнение и професионалното развитие на одиторите и служителите на Сметната палата. палата. (3) За стажант-одитор се назначава лице с висше образование, с образователно-квалификационна степен „магистър”, което е спечелило конкурс съгласно правилника за подбор, назначаване, обучение, оценка на трудовото изпълнение и и професионалното развитие на одиторите и служителите на Сметната палата. Стажант-одиторът подпомага одитната дейност. (4) Одиторите извършват одити в одитни екипи. Ръководителите на одитните екипи се определят от съответния директор на дирекция и носят отговорност за професионалното ръководство и качественото извършване на одитите”. Комисията не подкрепя предложението. Тук пак правя уговорка за частта за изпити. Предложението на народните представители Цонев и Гечев е подкрепено от комисията. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 23: „Чл. 23. (1) За (1) За одитор на Сметната палата се назначава лице: 1. с висше образование и професионален опит не по-малко от три години, след придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър”, и 2. спечелило конкурс за назначаване по реда на правилника за подбор, назначаване, обучение, оценка на трудовото изпълнение и професионалното развитие на одиторите и служителите на Сметната палата. Конкурсът за назначаване на одитори задължително включва провеждане на писмен изпит и събеседване. (2) Одиторските длъжности са одитор, старши одитор първа степен, старши одитор втора степен, главен одитор и ръководител на структурно звено в одитно отделение. в длъжност се осъществява съгласно правилника за подбор, назначаване, обучение, оценка на трудовото изпълнение и професионалното развитие на одиторите и служителите на Сметната палата.

което е спечелило конкурс, съгласно правилника за подбор, назначаване, обучение, оценка на трудовото изпълнение и професионалното развитие на одиторите и служителите на Сметната палата. Стажант-одиторът подпомага одитната дейност. (4) Одиторите извършват одити в одитни екипи. Ръководителите на одитните екипи се определят от съответния ръководител на отделение и носят отговорност за професионалното ръководство и качественото извършване на одитите”.

Разискванията са по чл. 23. Има няколко предложения. Господин Кадиев,

на Вашето внимание, когато гласувате моето предложение, да подложите на гласуване т. 1 и т. 2 от ал. 1 по отделно.

Първо, искам да Ви обърна внимание и много разчитам на Вас, господин председател, като юрист, на редакцията на т. 1 на ал. 1. Това, което са направили вносителите и което е прието от комисията звучи така: „За одитор на Сметната палата се назначава лице с висше образование и професионален опит не по-малко от три години след придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър”. За мен това не е ясно – дали лицето, което има три години, но няма магистър, може да бъде назначено и след като придобие… Затова аз предлагам една по-добра и по-ясна редакция на т. 1, а именно: „е с висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” и трудов стаж от три години”. Поправката е редакционна. Смятам, че звучи по-ясно и изречението е по-правилно съставено. Точка 2 – мисля, че т. 2 ще бъде подкрепена от залата. Нали така, господин Цонев, във връзка с това, че вчера приехме в чл.

това е достатъчно. Какъв е проблемът да си остане отделно т. 2, така както я предлагаме: „е преминал успешно изпита за одитор на Сметната палата, съгласно правилата и реда за провеждане или притежава сертификат”, защото в това Ваше допълнение сертификата го няма, което означава, че това, което водихме вчера като разговор тук, няма да го признаваме.

аз смятам, че трябва да се приеме във връзка с вчерашните текстове на чл. 9, и след това т. 2 на вносителите да стане т. 3, тоест тя да си остане в този вид, в който е по вносител. Благодаря. Благодаря Ви, госпожо Стоянова. Заповядайте, госпожо Цачева, но само дайте секунда, понеже госпожа Стоянова отправи към мене едно юридическо предизвикателство мисля – текстът на вносителите е по-коректен, защото ясно казва, че професионалният опит е след придобиване на образователно-квалификационна

не считам, че в т. 1 разликата между Вашето предложение и т. 1 на вносител, подкрепена от комисията, в редакцията на комисията, става дума за едно и също. Нека да четем точно какво ни предлага комисията: с висше образование и професионален опит не по-малко от три години. Това означава, че може бакалавър да има тригодишен стаж, след което, след придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” и в момента, в който придобие магистърска степен, да бъде назначен. Това излиза от тълкуването точно на българския език с оглед правилата за тълкуване на текстовете. ЦАЧЕВА: Тук не става ясно, изтегляйки текста, след придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър”, не се държи връзка какъв да бъде стажът и е допустим стаж след бакалавърска степен. Помислете, господин Цонев, въпреки че репликата ми е към госпожа Стоянова. Съществена е разликата! И аз съм убедена, че ако остане този текст по начина, по който Вие го предлагате, ще бъдат назначавани бакалаври, ще имат минимум три години стаж и които са в процес на повишаване на квалификацията си и в момента, в който получат магистърска степен, без един ден стаж като магистри,

Уважаеми господин председател! Уважаема госпожо Стоянова, категорично не съм съгласен, че текстът означава точно това, но няма да спорим. Има лесно решение на въпроса. е. Ще поясня, че решението усложнява текста и кратката форма е запетая, понеже сега започнахме да се учим по български език. „с висше образование и професионален опит не по-малко от 3 години, който да бъде след придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър”. Запетаята замества

Опитът е след придобиване на квалификационната степен „магистър”. Затова е записано така. Опитът е след придобиване на квалификационната степен „магистър”. Ако искате, можем да го запишем, но фазата ще се утежни: „с висше образование и професионален опит най-малко от 3 години,

Защото когато от тази трибуна се изказва мнение и се казва, че това не се разбира и че може би вносителите са имали предвид бакалаври

1, т. 2 много ясно отразява всички условия, на които трябва да отговаря – да бъде назначен по реда на Правилника за подбор за назначаване и обучение, оценка, професионално развитие на служителите. Конкурсът задължително включва провеждане на писмен изпит и събеседване. Тук съм съгласен с госпожа Стоянова – да се добави изречението, че тези, които имат сертификат за одитор, не държат изпит.

лицето, което може да бъде назначено в Сметната палата, съгласно чл. 1 става ясно, че трябва да отговаря на три критерия. Кои са те? Първо, да има висше образование. Висшето образование има различни степени. Това не е достатъчно. Второ, казваме, че трябва да има образователно-квалификационна степен „магистър”. (Реплика Стоянова.) Няма значение, че е на трето място. Ако лицето не отговаря на един от трите критерия, то не може да бъде назначено. Това е категорично! Казано е, че трябва да има и 3-годишен опит. Казано е: след като е получило степента „магистър”. Мисля, че нещата са ясни.

им послужат каква е била действителната воля. МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ): Абсолютно съм съгласна с Вас, господин председател, но още по-добре е да напишем чист текст, за да не се налага тълкуване на закона и справка със стенограмата на Народното събрание. Господин Цонев,

Затова искам да има чиста редакция, за да не се налага някой да прави справка със стенограмата на Народното събрание. Не виждам причина за това, което каза господин Гечев – тези три условия, да бъдат подредени систематично:

на вносителя е добавено изречение: „Конкурсът за назначаване на одитори задължително включва провеждане на писмен изпит и събеседване”. Това означава, че тези, които имат сертификат за одитор, международен сертификат за одитор, те пак трябва да се явят на този изпит. Господин Цонев предлага тук да сложим запетайка и да запишем: „с изключение на тези, които притежават ....”. Това означава отново да правим дълго изречение. Затова предложих моята редакция на т. 2,

Всеки тълкува, но накрая пленарната зала дава своето тълкуване с по-големия брой гласове. Така че призивите кой как разбира един или друг текст могат да бъдат само мотивиращи гласуването, а не тълкуване от последна инстанция. Да сме наясно! Има ли други изказвания? Заповядайте, господин Кадиев.

Това, което моля да подложите на отделно гласуване и което всъщност се преповтаря с предложението на госпожа Менда Стоянова, е създаването на нова т. 2 с текст: „е преминал

притежаващ сертификат за одитор”. Колеги, искам да Ви кажа за какво става въпрос. В момента в Сметната палата има около 100 незаети щатни бройки. Това е голям повод за критика към досегашното ръководство на Сметната палата. На мен ми е ясно защо са го направили – за да спестят фонд „Работна заплата” и да могат да дават ДМС-та на служителите, тъй като заплатите им вероятно не ги удовлетворяват. Само че какво означава това? Означава, че количеството на одитите е намаляло поради по-малката бройка одитори, които работят там. Така че е задължително следващото ръководство на Сметната палата да проведе конкурсите и да назначи тези одитори. Сега минавам към качеството на тези одити. За да има качество на тези одити, тези хора трябва да имат или международен сертификат – те са няколко вида сертификати, или да са преминали изпит вътре в самата Сметна палата. Да не искате сертификат, е все едно да обявите конкурс за шофьори и в изискванията да няма изискване за шофьорска книжка. А това е първото условие някой изобщо да стане шофьор. Първото условие някой изобщо да прави одит е да има или сертификат, или да е издържал изпит в Сметната палата. Това е същността на предложението, което сме направили. В чл. 9 вече включихме точка, която предполагаше да има изпити в Сметната палата, така че не виждам никакъв проблем логично да бъде приета тази точка и всички бъдещи служители на Сметната палата, които искат да бъдат назначени там, или да покажат международен сертификат, или сертификат, издаден от Министерството на финансите за вътрешни одитори, или пък да държат изпити за служител вътре в самата Сметна палата.

Моята мотивировка съвпада с Вашата. Мога да допълня към нея и други неща – това, че всички хора, които в момента работят в Сметната палата, са преминали такива изпити. Те са доказали своето ниво на компетентност и квалификация и би било несправедливо новоназначените да не влизат в изпит. Мисля, че този дебат го проведохме вчера. Затова

В т. 2 на ал. 1 от редакцията на вносителя да отпадне изречението: „Конкурсът за назначаване на одитори задължително включва провеждане на писмен изпит и събеседване”.

за назначаване на одитори в Сметната палата или притежаващ сертификат за одитор”. Това го правим, за да е ясно, че тези, които притежават сертификат за одитор, няма да се явяват на писмен изпит или събеседване, и второ – да е ясно, че този писмен изпит или събеседване ще бъде проведен

За одитор на Сметната палата се назначава лице: 1. с висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” и професионален опит не по-малко от три години след придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър”;

назначаване, обучение, оценка на трудовото изпълнение и професионалното развитие на одиторите и служителите на Сметната палата. (2)

предложението на госпожа Стоянова, а именно: „3. е преминало успешно изпита за одитор в Сметната палата съгласно правилата, условията и реда за провеждане на изпит за назначаване на одитори в Сметната палата или притежава сертификат за одитор.” Тук искам да разсея да разсея опасенията на проф. Гечев, които са основателни, че сертификатът за одитор не е достатъчен да бъде назначено едно лице. То ще мине през конкурс, а изпитът е за получаване на сертификат. Именно по тази причина ще има изпит. Които нямат сертификат, ще минат през изпит, за да вземат сертификат, а които имат сертификат, ще минат през конкурс за назначаване на длъжността заедно с другите. Това е предложението за редакция. По-нататък: „(3) За

Заповядайте, госпожо Стоянова, за реплика.

– изказвате се два часа, рисувате във въздуха, аз трябва да подложа на гласуване имагинерната... (Реплика.) Дайте ми текста. Ако не, отлагаме този текст, да го уточните. (Реплика

Това, което Ви прочетè господин Цонев, ще бъде онова, което се предполага, че е уточнената редакция между госпожа Стоянова и господин Цонев. Такъв тип работа ражда такъв тип законодателство. ДОКЛАДЧИК

„Одитори Чл. 23. (1) За одитор на Сметната палата се назначава лице: 1. с висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” и професионален опит не по-малко от три години след придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър”, „магистър”, и 2. спечелило конкурс за назначаване по реда на Правилника за подбор, назначаване, обучение, оценка на трудовото изпълнение и професионалното развитие на одиторите и служителите на Сметната палата, и 3. е

изпита за одитор в Сметната палата съгласно правилата, условията и реда за провеждане на изпит за назначаване на одитори в Сметната палата или притежава сертификат за одитор. (2)

За стажант-одитор се назначава лице с висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър”, което е спечелило конкурс съгласно Правилника за подбор, назначаване, обучение, оценка на трудовото изпълнение и професионалното развитие на одиторите и служителите на Сметната палата. Стажант-одиторът подпомага одитната дейност. (4) Одиторите извършват одити в одитни екипи. Ръководителите на одитните екипи се определят от съответния ръководител на отделение и носят отговорност за професионалното ръководство и качественото извършване на одитите.”

предложението, което сега гласуваме, е интегрирано в крайния вариант, който ще гласуваме. на господин Кадиев.

Господин председател, само обърквате дебата вместо да го ръководите правилно. Господин Кадиев още в началото оттегли всички свои текстове с изключение на т. 2.

също неподкрепено от комисията, но част от него, защото славата също трябва да се носи, интегрирано в тази редакция, която господин Цонев Ви прочете. Режим на гласуване! Гласували

към гласуване на текста, предложен от комисията, с редакцията, която беше докладвана от господин Йордан Цонев. Режим на гласуване, ако обичате.

служителите от администрацията на ръководни длъжности и експертни длъжности с ръководни функции, придобит на съответните длъжности в Сметната палата, се признава за служебен стаж по специалността при кандидатстване за назначаване на длъжности, за които се изисква служебен стаж по специалността.”.

По текста на чл. 24, ал. 1 искам да направя едно редакционно предложение – в „не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност” да добавим „и да упражняват определена професия”. Благодаря Ви.

за други изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението за отпадане на чл. 24, неподкрепено от комисията.

е подкрепено от комисията. Моля, режим на гласуване.

Поставям на гласуване по чл. 25 предложение от госпожа Менда Стоянова и група народни представители, неподкрепено от комисията. Моля, гласувайте.

не се приема. Поставям на гласуване редакционна поправка в чл. 24, ал. 1 накрая се добавя „или да упражняват определена професия”. За да е ясно, ще Ви прочета целия текст: „за служители на Сметната палата се назначават лица, които не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и не са лишени по съдебен ред

Господин Цонев, не споделяйте как гласувате. Макар че е явно гласуването, все пак не бива да се агитира така директно в пленарната зала!

гласувайте текстовете на чл. 24 и 25 в редакциите на вносителя, подкрепени от комисията, ведно с редакционната поправка, направена и приета от залата, от господин

Комисията не подкрепя предложението. Има предложение от народните представители Менда Стоянова и група народни представители: В чл. 26 думите „три минимални месечни заплати” се заменят със „720 лв.”. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 26. Благодаря Ви, господин Цонев. Колеги, има ли изказвания по докладвания параграф? Ще се изказва ли някой за представителното облекло? Има няколко заявки. Заповядайте, господин Гуджеров.

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, много ми се иска някой от вносителите да ми обясни защо трябва да връзваме представителното облекло с минималната работна заплата! Майки ли са, майчински ли са, каква е ситуацията? Откъде накъде, защо? Още повече мисля, че има едно предложение от господин Сидеров минималната заплата за България да стане средната за Европейския съюз. Те ще вземат повече за представително облекло, отколкото е възнаграждението Какви са тези алогизми? Още повече от Коалиция за България дават такива индикации, че ще се повишава минималната работна заплата. Чудесно! Нека да я повишим. Но откъде накъде ще връзваме представителното облекло

Искам да направя реплика, колега. Не само, че това не са майки, но тук влизат и управляващите органи, които Вие не ги избрахте като управляващи все пак – председателя и одиторите, членовете на Сметната палата, те са служители.

дами и господа от Коалицията БСП и ДПС, които сте писали този закон, първо да не го връзвате с минималната работна заплата и да приемете нашето предложение. Ако и така помислите, не знам по какъв начин ще го формулирате, като няма ръководни органи. Бих искал те да бъдат изключени, защото много добре знаете каква заплата ще взема председателят на Сметната палата и членовете й. Мисля, че не са изобщо малки, за да даваме пари за работно облекло. Благодаря Ви.

Нормално е. Обаче на един орган, който работи в дадена област, да връзвате с минимална работна заплата облеклото, някак си е нелогично.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! В закона, който Вие сте приели – действащият, също има работно облекло. Защо са тези бурни дебати, след като дебатът е само дали да бъдат три минимални работни както беше в закона, колегиума 1995-2010 г., или да бъде определена сума, както предлага колежката Стоянова. Това е въпросът, тук няма място за излишни емоции. Във Вашия закон, чл. 28 пише... (Реплики.) Колеги, това не е маловажен въпрос, трябва да е в закона, за да има законово основание Сметната палата да дава такива средства на служителите си, както болшинството държавни фирми. Излишно е да казвам, че и средната заплата на колегите, които работят там, високо квалифицирани специалисти – всички знаем, не е толкова висока. Нали така? (Шум и реплики от ГЕРБ.) Затова предлагам да се съобразим с предложението на колегите от опозицията. Ако считат, че е по-справедливо да заложим сума от 720 лв., вместо три минимални заплати... Макар че тук поемаме определен риск. Винаги се поема риск – той е в бъдещо изменение на цените и на заплатите. Обаче това е проблемът. Ние сме склонни да приемем предложението да бъде 720 лв., тоест винаги е имало е такъв член в Закона за Сметната палата, това е общоевропейска практика и няма никакъв проблем. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Гечев. Господин Гуджеров, имате три реплики – заповядайте за дуплика. Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, с първите две реплики съм съгласен, убедиха ме колегите. Относно репликата на господин Гечев. Стори ми се, че изтървахте една такава фраза с поемането на риск,

средства за работно облекло, въпросът е как ще ги определим. В случая, както и господин Гечев каза, най-подходяща е редакцията на госпожа Менда Стоянова. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Гуджеров. Дебатът по работното облекло продължава. Заповядайте, уважаема госпожо Стоянова. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, въпросът не е маловажен и няма смисъл да го подценяваме. Ще Ви обясня защо. В нашата държава работят служители по два вида законодателство – едните са държавни служители, съгласно Закона за държавния служител, другите са служители и работници на трудово правоотношение, съгласно Кодекса на труда. Съгласно Закона за държавния служител с чл. 40 е уредено, че държавните служители имат право на представително и униформено облекло, което се определя по вид и размер с наредба. Има издадена наредба за служебното положение на държавните служители, където има отделен раздел – „Представително и униформено облекло”. Там е казано, държавният служител има право на облекло за всяка календарна година и така нататък. Има и един чл. 28, в който се казва, че стойността на представителното работно облекло на държавните служители за една календарна година е, както следва: за ръководни длъжности – 450 лв.; за експертни длъжности – до 250 лв. Конкретната стойност на представителното работно облекло се определя от органа по назначаването за всяка календарна година. Това обаче не върши работа за Сметната палата, защото работещите в Сметната палата не са по Закона за държавния служител, а са по Кодекса на труда. Какво са казва в Кодекса на труда? Член 296 казва, че всички работещи по Кодекса на труда имат право на работно и униформено облекло. По Кодекса на труда, уважаеми дами и господа, служителите на Сметната палата нямат право на представително облекло, което означава, че ако тази зала има воля тези хора да получават представително облекло, трябва да го гласуват задължително в този закон. Тук господин Гечев е прав дебатът изобщо не е затова дали да има, или да няма такова облекло – имаше го и в предходния закон и аз смятам, че е справедливо да го има. Дебатът е за размера на това облекло. Смятам, че предложеното от вносителите е неадекватно. Не можем да връзваме размера на облеклото с някакви минимални, средни или не знам си какви заплати. (Шум смятам, че и досегашния текст не е съвсем коректен, като в закон фиксираме размера, независимо че такава е практиката по Закона за държавния служител. Няма значение, цитираме някакъв размер, макар и „до”. Ако трябва да вървим на фиксиране, може би трябва да стъпим на Закона за държавния служител и да фиксираме до 420 лв. Обаче аз Ви предлагам нещо друго. Предлагам Ви това, което са направили всички останали останали министерства и ведомства за служителите си, работещи на трудов договор, това което прави и Народното събрание за неговите служители. След като в закона е записано, че имат право на такова облекло, размерът на това облекло, стойността в годишен размер да се определя ежегодно от ръководния орган на съответната институция. Това е практиката. Във връзка с това Ви предлагам следната редакция на чл. 26.

като средствата за него се осигуряват от нейния бюджет. Стойността и вида на представителното облекло се определя ежегодно с решение на Сметната палата.”

Стойността и видът на представителното облекло се определят ежегодно с решение на Сметната палата”. Позволявам Ви да изразите съгласие, под каквато форма искате. (Реплики.) Така или иначе трябва да се стигне до консенсус. Да не губим излишно време. Благодаря Ви, госпожо председател. Тъй като ми позволихте под формата на реплика да изразя съгласие, аз пък ще Ви помогна, като Ви цитирам по повод на това, което Ви казаха, една латинска сентенция: „Timeo Danaos et

Колеги, аз намирам дебата за това какво трябва да бъде облеклото и това да бъде записано в закон наистина за безобразие, тъй като, ако някой иска да ползва служебно облекло или каквото и да е друго, просто има правилници, наредби и така нататък. Затова Ви предлагам, поради това че намирам за изключително безсмислен този дебат и записа му в закона, да прекратим разискванията. Има направени предложения – да ги гласуваме и да вървим нататък по закона. Моля Ви да подложите моето процедурно предложение за прекратяване на разискванията. Има ли желаещи за други изказвания по представителното облекло? Няма желаещи за други изказвания, така че процедурата е безсмислена, а също и обратната процедура. Пристъпваме към гласуване.

Гласували 103 народни представители: за 34, против 68, въздържал се 1. Предложението не е прието.

така, както го записах: „Служителите на Сметната палата имат право на представително облекло годишно, като средствата за него се осигуряват от нейния бюджет.

Стойността и видът на представителното облекло се определят ежегодно с решение на Сметната палата”.

Сега подлагам на гласуване целия текст на чл. 26 по вносител, подкрепен от комисията, с редакционното предложение на госпожа Стоянова, което току-що приехме. Гласували

Господин Станислав Иванов – за отрицателен вот. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател. Колеги, какво направихме? Разрешихме на Сметната палата да си определя стойност каквато пожелаят членовете й за облекло. Точка!

Кой ще определя вида? Какво значи това, колеги? Ще определяме вида, ще викаме тук модни корифеи да определят какво да е облеклото, какви да са аксесоарите към него. Направихте един неработещ текст. Затова гласувах „против”.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

Ако го оттеглят, да не го чета, защото става въпрос за структура, която вече приехме. Оттеглено е. Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители. То е идентично с това на колегите Кадиев и Цветков: „В чл. 27 думите „ръководител на отделение” да се заменят с „директор на дирекция”.”

на господин Димитър Главчев и група народни представители за отпадане на чл. 27. Гласували

Предложението за отпадане на члена не е прието. Тъй като народните представители Кадиев и Цветков са оттеглили своето предложение, няма да го подлагам на гласуване. Безпредметно е и гласуването на предложението на госпожа Менда Стоянова и група народни представители. С Ваше съгласие, госпожо Стоянова или госпожо Йорданова, няма да подлагам на гласуване това предложение, освен ако не държите много.

Директорите на дирекции и одиторите не могат да заемат друга платена длъжност или да извършват друга платена дейност освен научна, преподавателска или дейност, регламентирана в Закона за авторското право и сродните му права.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя Благодаря Ви, господин Цонев. Колеги, имате възможност за изказвания – с двойно удължено време и по двата члена. Имате 10 минути. Госпожо председателстваща, дами и господа народни представители! Мотивите ми за отпадане на чл. 28, ал. 1 са следните. Става въпрос за наградите, колеги. Нас ни притеснява, че ще получат награди служители за изпълнение на определени задачи. Какво значи това „изпълнение на определени задачи”? Може би ще одитира правилно на някой кмет?

Благодаря Ви, господин Николов. Колеги, имате възможност за реплики. Заповядайте, господин Цонев. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Николов! Това ми звучи доста логично на фона на практиката на сегашния председател и сегашната Сметна палата. Там наистина са давани награди и са изпълнявани определени задачи. Аз обаче силно се надявам, че все пак Сметната палата ще заработи като професионален орган, а не като...

А това, че трябва да получават определени възнаграждения, винаги са ги получавали. Всички органи също имат това право и то е регламентирано в закон, като започнете от Националната агенция за приходите, Агенция „Митници”, регулаторите и така нататък. Взех тази Взех тази реплика, за да Ви върна в естеството на дебата. Ако решите да правите политически внушения и подмятания, всеки път ще Ви отговарям така, дори и по-конкретно. Засега ще се въздържа от конкретика,

Госпожо председател, дами и господа народни представители! Ние не се изказваме политически, но явно Вие се притеснявате и връщате дебата в посока, която според Вас е правилна, или не е правилна. За да се случват неща или да не се случват определени неща, зависи общо взето до голяма степен от нас при правенето на тези законопроекти. За да избегнем определени неща, за които явно Вие сте се притеснявали, все пак историята на Сметната палата е достатъчно дълга и този председател, за който Вие говорите, беше назначен първо по Ваше време от Вас, тогава не се притеснявахте? Явно изпадате в едно раздвоение на личността с годините, но може би зависи от човека, не знам или по-скоро така Ви е удобно, не искам да Ви обиждам. За да изчистим всякакви съмнения за действия в тази посока, затова сме предложили този член да отпадне. Аз не съм имал нищо нищо политически или да се заяждам в определена посока, за да го кажа, просто Вие тръгнахте по тази плоскост. Благодаря Уважаеми колеги, има ли желаещи за други изказвания по двата текста? Заповядайте, госпожо Атанасова.

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, когато обсъждаме текста на чл. 28 и предложенията за отпадане, считам, че следва да погледнем и текстовете на чл. 30 по отношение на възнагражденията. Защото намирам пряка връзка между предложенията за това служителите на Сметната палата да могат да получават допълнителни възнаграждения за постигнати резултати и предложенията за възнаграждения еднократно с отличие или с предметни, или парични награди. Считам, че и двата начина и ред за определяне на това какви отличия или парични, или предметни награди и допълнителните възнаграждения касаят едни и същи постигнати резултати. Безспорно е, че администрацията трябва да бъде стимулирана по някакъв начин да изпълнява точно, ясно и стриктно закона. Друг е въпросът в какви размишления влязоха някои от колегите по отношение на това

дадени за пример държавни агенции, защото те са приходни. Считам, че Сметната палата няма такава дейност – да е приходна агенция по смисъла на този закон. закон. Следва да разглеждаме този текст в контекста на чл. 30. Именно поради тази причина сме предложили да отпаднат еднократните награди с отличия или с предметни и парични награди в размера на основната месечна заплата, тъй като в чл. 30 относно възнагражденията е предвиден ред по отношение на допълнителните възнаграждения за постигнати резултати. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми колеги, има ли реплики към това изказване?

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Много точно на място искам да защитя текста на вносителите за чл. 28. Смятам, че той е нужен, подчертах вече, че го има и в други закони

е разкрито нарушаване на закона или неправилно разходване на средства по европрограми или бюджетни средства и това е със значим фискален ефект. Може да се прецени

тук. Хипотезата на чл. 30 определя съвсем друг тип възнаграждения относно правилата за работна заплата, както и допълнителните възнаграждения – така нареченото допълнително материално стимулиране, което го има в почти всички закони. Политическо внушение е, когато по повод на този член се каже, че определени задачи могат да бъдат политически задачи, например добри резултати срещу кмет на ГЕРБ.

(реплика от ГЕРБ), която потвърди изказващият. В самото изказване имаше внушения, че тези задачи могат да бъдат с такава насоченост. По тази причина смятам, че това не е основателно. Колкото до раздвоението на личността, ще си позволя да кажа, че има раздвоение на личността, когато си бил избран да управляваш определен орган по определен модел и една година преди да изтече мандатът ти, решаваш да смениш модела заедно с политическата сила, която е на власт, защото това е единственият начин да бъдеш преизбран – има забрана да бъдеш преизбран, това е политическа шизофренност: когато си работил по един модел и малко преди да ти изтече мандатът, сменяш модела, защото няма никакъв друг начин, освен смяна на модела, да бъдеш преизбран. Това е раздвоение на личността, уважаеми господин Николов. Иначе аз за себе си нямам такива притеснения. Благодаря.

и колежката правилно го отнесе към чл. 30, искам да дам няколко примера в тази посока.

За това, че е показал качества, в тези държавни институции стимулираме администрацията с допълнително материално стимулиране. Колко и в какви размери – се определя с наредби.

групи сте предложили този човек, защото сте преценили, че професионално отговаря за тази длъжност. Когато човек работи една работа, с годините добива опит с този опит може да се промени професионалното му виждане какви функции може да изпълнява една институция. Затова моделът може да бъде сменен

имате двойно време, тъй като бяха докладвани два члена. Всеки народен представител може да се изкаже 5 мин. по чл. 26 и 5 мин. по чл. 27.

Благодаря, госпожо Манолова. Уважаеми господин Цонев, бих се съгласила с Вас, ако основната задача на Сметната палата, записана в текста на чл. 2, не беше да извършва одити, а беше някаква друга. Вчера приехме текст, че основната задача на Сметната палата е да контролира достоверност и надеждност на финансовите отчети на бюджетните предприятия, законосъобразното, икономичното, ефективното и ефикасно управление на публичните средства и дейности, както и да докладва на Народното събрание за всички тези проверки и да предоставя обективна и надеждна информация. Това са функциите и дейностите на Сметната палата, и дори служител или одитор на Сметната палата да е извършил някакъв героичен подвиг, като е направил проверка и е открил закононарушения, то това влиза в неговата длъжностна характеристика, тоест не следва на този служител веднъж да му се престира допълнително възнаграждение за неговите професионални успехи, да бъде оценяван чрез награда, отличие, парична или предметна такава, и веднъж, както стана ясно в чл. 30 – председателят да му определи възнаграждение по собствена преценка, преценка, което ще отговаря на неговата професионална компетентност и показани добри резултати в извършването на проверки. Затова аз считам, че трябва да се подкрепи нашето предложение този текст да отпадне. Отново казвам – подкрепям идеята да има допълнително материално стимулиране за служителите в администрацията, които съвестно извършват своята работа, но съм против на тези служители, в чиято длъжностна характеристика е записано каква е тази работа, да им се дава допълнително възнаграждение за нейното извършване. Благодаря. Уважаеми колеги, има ли трета реплика? Няма. Заповядайте, господин Цонев, за дуплика. ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ЦОНЕВ: Тъй като колегите справедливо искат да почиват, аз ще кажа само едно изречение. Поддържам текста на вносителя и не чух аргументи за това да отпадне и допълнителното материално възнаграждение за постигнати резултати и отличия и награди за постигната конкретна цел, да кажем конкретна одитна цел. На колегата Николов ще му кажа само, че щеше да бъде вярно това, което казва за сегашния председател, ако той беше избрал моралната позиция, узрявайки професионално, че този модел трябва да бъде заменен с друг, да каже: „Бъдете така добри да не ме избирате за втори мандат, защото аз имам почти пълен първи. Това, което правя не е, за да бъда преизбран, а защото съм узрял професионално и смятам, че Палатата трябва да промени своя модел”.